нарича „Икономически мерки за възстановяване на българската икономика”, и в нея са посочени 10 стратегически цели

„На публичния сектор, здравеопазването и образованието, реформиране на икономиката чрез откриване на енерго- и ресурсо - спестяващи производства, реформа на публичните услуги – продължавам да цитирам – и намаляване на бюрокрацията, изграждане на пътна инфраструктура”. Затова ние подкрепяме правителството на ГЕРБ, подкрепяме правителството с надеждата, че ще се правят тези реформи. На 1 април т.г. за наша най-голяма изненада Министерският съвет одобрява мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, които са 60 и където не се съдържат стратегически цели въобще; където няма никакви мотиви защо се прави тази програма, след като тези 93 мерки и 10 стратегически цели са обявени, да се каже какво е постигнато, какво не е постигнато, какво налага, тоест няма мотивация. Няма срокове в тези 60 мерки за разлика от предишната програма. Не са посочени институциите и министерствата, които отговарят. Нещо повече, министрите се дистанцират от тези мерки. Никой министър не излезе пред обществеността, за да печели обществена подкрепа за тези 60 мерки. Изоставени са цели раздели от първата програма и то тези раздели, които най-силно вълнуват Синята коалиция. Въобще не се използва думата „реформа” в тези 60 мерки. Как ще излезе страната от ситуация на задълбочаваща се криза на реалната икономика, превръщаща се във фискална криза, без да бъде реформирана? Това ние наричаме ляв популизъм! Тогава, когато се сблъскаш с трудностите на осъществяването на реформата и спреш по средата на пътя, уплашен от това, че ще платиш цената на осъществените реформи, защото всички Вие тук в тази зала сте видели как се плаща цена на осъществени реформи от реформаторската десница – на два пъти сте го видели, заради това е и този страх от реформи, който обхваща всички правителства след 2001 г. досега. И този страх в момента обхваща и управляващото мнозинство от ГЕРБ. Това ние наричаме „ляв популизъм”. Трябва да се осъществят тези реформи! Трябва да се върнем, дори да се върнем, няма нужда от друга програма, да се върнем към програмата на правителството и внимателно да се отчете какво е изпълнено, какво не е изпълнено, защо не е изпълнено и да се върне ГЕРБ на курса на реформите, защото няма да излезе страната от икономическата криза. Искам да кажа на управляващото мнозинство следващото тези птички, в които ни се привижда идваща пролет, малкото увеличаване на износа, всъщност е увеличаване на ишлемето. Това не е истинско увеличаване на икономическата активност вътре в страната. Увеличава се използването на българския труд от чужди фирми, които използват труда и изнасят продукта. Това става в момента, но това увеличаване на износа не е в състояние да напълни бюджета на страната, защото цялата данъчна политика на България не е ориентирана към облагане на експортна икономика. Ние нямаме експортна икономика. Това трябва да го чуете много добре. Ако имахме експортна икономика щеше да има облагане с по-високи тежести на преките данъци, а не на косвените, защото когато изнасяш продукция, тук повечето сте бизнесмени и ги разбирате тези неща, независимо, че не смеете да си ги признавате, когато изнасяш продукция ти се възстановява данък добавена стойност, не плащаш данък добавена стойност за бюджета. И какво остава да получи бюджета от един увеличен износ – само онези 10 % данък, които са данък върху дохода при корпоративното облагане, тоест данъка върху печалбата. Не може този слаб износ по никакъв начин да напълни хазната. Напротив, той ще изпразва хазната при този модел на данъчното облагане. Дано министърът на финансите нареди да му анализират последиците от тази ситуация, за да разбере, че се отваря много сериозна дупка в бюджета през тази година, и това е следващият акцент на нашето изказване. Ние с голяма тревога искаме да споделим, че очакваме неизпълнение на планираните приходи в порядъка на около 20%. Казвам го с цялата тревога и отговорност, защото непременно трябва да се вземат мерки, за да се излезе от тази ситуация. Какво може да се направи в тази ситуация? Или смели реформи, за да бъдат осъществени съкращения на бюджетни разходи, за да бъде облекчен бизнесът, да бъде насърчен да потърси изходите от кризата, защото той ще намери истинските изходи от кризата, предприемаческата активност и то тази, която е най-гъвкавата дребният, семейният, средният бизнес, самонаетите хора. Те са най-голямата активност на всяка страна в условия на криза. Или се дава на тези хора възможност, като се облекчават от страна на администрация, от страна на ограничения от всякакво естество, или се тръгва по пътя, по който тръгва правителството – да търси допълнително 1 млрд. 600 млн., за да може да кредитира, да може да издържа тези дейности, които практически са доказали своята неефективност и за които в тази програма на ГЕРБ - „Икономически мерки за възстановяване на българската икономика”, е казано, че трябва да бъдат реформирани. Ето това очакваме. За това ние ще работим през тази сесия. Това ще бъде изключително напрегната, надяваме се, ползотворна сесия на Народното събрание. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря на господин Костов. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи господин Лютви Местан. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Началото на първата пролетна сесия на Четиридесет и първото Народно събрание трябваше да съвпадне с началото на края на кризата. Към края пак на тази сесия трябваше да бъдем по-близо до еврозоната или поне до ERM ІІ. Нито една от тези две основополагащи за управлението прогнози не се сбъдна. Краят на кризата не се вижда, а от влизането в двугодишния валутно-курсов механизъм за въвеждане на еврото, придобил гражданственост с абревиатурата ERM правителството се отказа официално чрез своя премиер миналия четвъртък след срещата му с Барак Обама. Нищо лошо, ще кажете, прогнозите са затова, за да не се сбъдват понякога. Не така стоят нещата обаче, когато става въпрос за държавно управление. Идеята за ЕRM ІІ, бе не просто една от многото управленски идеи на ГЕРБ. При тази тотална разнопосочност на политическите Ви послания през всичките близо 9 месеца, ако все пак с известни усилия можеше да се намери някакъв идеен център на политиките, то това бе именно влизането в еврозоната. Тази теза бе превърната в кауза за вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Той я отстояваше толкова последователно, с такава неотклонност, че предизвикваше, ако не уважение, то поне онези смесени чувства, които неизбежно изпитваме при вида на човек, обрекъл себе си на една или друга кауза. И изведнъж - отказ. Защо? Това е въпросът, с отговора на който трябва да започне новият политически сезон. Има ли причини, които да са известни на кабинета, собствено на премиера, и които да не са известни на българското общество? Ние все още нищо не знаем за конвергентния план на България, още по-малко нищо не знаем за оценките на компетентните европейски институции за този конвергентен план. Има ли нещо притеснително в тези оценки, които да стоят в основата на това решение? Този факт няма как да бъде премълчан. Той трябва да бъде обяснен, не само защото еврозоната е вярна цел, национален приоритет, който не допуска опитите за партийно авторство, но най-вече, както казахме, защото всички политики до днес бяха подчинени именно на тази идея, включително и философията на Бюджет 2010 г. България бе сред малкото страни-членки на Европейския съюз, а и сред не членките, която си постави за цел балансиран бюджет. Останалите държави планираха допустим съгласно Маастрихтските критерии бюджетен дефицит за провеждане на активни антикризисни политики главно в две посоки: подкрепа на бизнеса, първо и второ - подкрепа на потреблението, за да се смекчи социалната цена на кризата. В България е точно обратното. Бяха достатъчни обаче само 2 месеца от новата 2010 г., за да стане ясно и на непосветените, че балансиран бюджет в условия на криза е по-скоро мечта, химера, отколкото реалистична цел. Отварям скоба бихме се радвали България да може да отстои идеята за балансиран бюджет. Ако с решение на парламента - да не се допуска дефицит, непременно да имаме балансиран бюджет, се регулираха икономическите отношения, би било чудесно. Хайде да повторим още веднъж решението на парламента за балансиран бюджет и да спрем процеса на генериране на дефицит. Планиран или не обаче дефицит се генерира. По данни на самото Финансово министерство само за първите 2 месеца имаме дефицит около 1 млрд. 400 млн. Само, че има огромна разлика между планиран дефицит и стихийно генериран дефицит. И тя е следната: планираният е инструмент за провеждане на осмислени антикризисни политики, докато стихийно генерираният дефицит е ярка индикация само за едно – неспособноста правилно да се анализират и управляват кризисните процеси. Резултатът е днешната тъжна картина, сякаш за да се потвърди още веднъж максимата, че когато едно нещо се превърне от вярна цел в самоцел, постига резултати, противоположни на инак вярно дефинираните цели. Уважаеми колеги, оставаме с впечатлението, и може би това е позитивна предпоставка, че управляващите от ГЕРБ прозряха, че морето не е до колене едва преди няколко месеца. Ситуацията е тежка и крие риска да ускори процесите на загуба на доверие. Съвсем очаквано обаче, да си зададете въпроса кои са причините, които вместо да подобрят положението, положението се влошава, Вие прибягвате до най-лесното отново търсите виновника извън себе си и отново прибягвате до услугите на добре познатата идеологема за тежкото наследство на предишните управляващи. С огромно съжаление ще кажа: „Ресто!”. И все по-малко ще струва. Мисля, всички дължим подобаващо уважение към интелигентността на българските граждани,

Бихте имали основание, ако има реални плащания по тези необезпечени договори. Явно е обаче – други са причините, които генерират този огромен дефицит - това е, че реформите не са проведени. Дефицит се генерира от други харчове, включително и на администрацията. Няма да давам конкретни примери, не че няма такива. Например за новите черчевета на новите министри. Списъкът може да бъде много по-дълъг. Въпросът е, че дефицитът няма да бъде овладян с непрекъснатото повтаряне на мантрите за предишните управляващи. Управлението на дефицита изисква провеждането на сериозни реформи. И тази необходимост не може да бъде заменена с каквито и да е други политики, колкото и необходими и верни да са те. Има нужда и от противодействие на корупцията. Тази политика ще продължава да получава подкрепа, но тя нито може да замени, нито може да компенсира отсъствието на политики в икономическата сфера. Разбира се, противодействието на корупцията и на организираната престъпност трябва да се освободи от все по-натрапчивите съмнения за политическа пристрастност на проверките, които възлага изпълнителната власт. Рано или късно трябва да дадете отговор на въпроса (ако сте безпристрастни и ако Ви води единствено идеята за справедливостта - всеки да получи заслуженото, силата на държавата да се прилага с еднаква сила спрямо всички и разликата да идва от деянието, ако то е извършено): как ще обясните сто и няколко проверки в общини, управлявани от опозицията, и нула проверки в общини, управлявани от ГЕРБ?! По силата на кой конституционен или законов си приписвате правото да бъдете съдници, да вменявате вина или да раздавате индулгенция за невинност?! Голям въпрос, от отговора на който зависи доколко обществото ще бъде убедено, че и противодействието на корупцията е искрена политика. Разбира се, има и няколко въпроса, които не търпят отлагане. Например премиите на тютюнопроизводителите. Правителството не изпълни ангажимента си до края на м. март – да има решение по този въпрос. Завършвам, госпожо председател. Приоритет на приоритетите е на вниманието на 41-то Народно събрание да стои адекватна антикризисна програма. Тази теза не е равна на 60-те антикризисни мерки. Те трябва да бъдат осмислени като част от една цялостна антикризисна програма, която евентуално да получи подкрепата на 41-то Народно събрание. Това е приоритетът на приоритетите и от това зависи дали първата пролетна сесия на Народното събрание, на 41-то Народно събрание няма да бъде последната пролетна сесия. Защото кризата не ще месии. Кризата иска прагматика, кризата иска реформи! Благодаря за вниманието. Други желаещи от името на парламентарни групи? Господин Станишев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нормално е в началото на парламентарната сесия да се чуят политическите оценки, позициите и законодателните приоритети на различните парламентарни групи. Затова съм, честно казано, учуден, учуден, че най-голямата парламентарна група е потънала в мълчание в момент, който е все по-тревожен за българските граждани. Нормално е в началото на един парламент да преобладават ентусиазмът, радостното очакване от промени, за които гласуваха българските граждани. Нормално беше в началото на предишната сесия да настъпи известно отрезвяване, дори в мнозинството в още по-голяма степен сред гражданите, но е тревожно, когато едва в деветия месец от управлението все по-преобладаващото усещане сред хората е чувството за несигурност, чувството за безперспективност и невиждането на ясна политика и линия от страна на правителството и управляващото мнозинство, което е съставено от три политически формации. Това не може да не буди тревога в Парламентарната група на Коалиция за България. Аз, честно казано, очаквах в тази икономическа и социална ситуация в страната, когато въпросът за ежедневието, за работата, за хляба на хората, а бих казал и за демократичните устои на държавата, все повече тревожи българските граждани, правителството да дойде в парламента и ясно да представи своята антикризисна програма, за която се говори вече един месец, при това разнопосочно. Спомнете си – всеки ден се даваха нови идеи, които на следващия ден се отменяха. В условия на криза едно от основните задължения на правителството, на изпълнителната власт е да вдъхва стабилност, да излъчва предсказуемост, да бъде последователно. Точно това липсва и правителството все повече създава впечатлението за панически действия. Дори се появи шега, че не е лошо нивата на данъчно облагане да се обявяват вече както в някои страни се обявяват курсовете на централните банки – днес ДДС ще бъде 18%, утре 22%, а други ден 24% в зависимост от това коя страна посещава министър-председателят и от ставката на ДДС там. Това е шега, но тя отразява една тревожна тенденция, която показва липса на ясна насока как страната да бъде изведена от кризата. Впрочем след броени дни изтича срокът на действие на антикризисния план на правителството, който беше одобрен на 1 октомври И преди да представи своя нов план, изпълнителната власт би трябвало да се отчете - какво е изпълнено от този антикризисен план, който трябваше да изведе България от кризата и да даде възможност за вече възстановяване на икономиката, а оттам и на социалната сфера. Затова съм учуден, бих казал от лекомислието на правителството, с което се отнася към проблемите на икономическото състояние на държавата. Станаха много тревожни неща. Разнопосочните сигнали за основни политики, каквито са членството в ERM ІІ и Еврозоната, объркват и българския бизнес, и външните агенции, и международните институции, които си задават въпроса: държавата, изпълнителната власт знае ли към какво се стреми и каква политика ще води, има ли ревизии на съответните политики? Затова бих очаквал тук да се дискутира и тук е мястото да се дискутира – в Народното събрание, антикризисната визия на българското правителство. Тя в много голяма степен, за съжаление, отговаря на чисто фискалния подход на правителството през последните девет месеца. Концентрира се върху бюджетните дефицити, а те нарастват, стремително нарастват! И тук аз ще се съглася в голяма степен с оценката на господин Костов, че бюджетният дефицит ще бъде много по-голям от прогнозирания от Министерството на финансите не заради други причини, а защото когато убиваш икономиката, когато се концентрираш върху счетоводителския подход, няма как да събереш данъци. Това е въпрос не само на политически декларации, а на реален икономически живот, също така на умение на администрацията, която постоянно е подложена на стрес – съкращения, уволнения, заплахи, проверки и какво ли не! В тази ситуация би било редно да търсим действително консенсусна и отговорна антикризисна програма и инициатор на това трябва да бъдат правителството и мнозинството. Ние не сме деструктивни, когато става дума за стабилността на страната, за икономическото състояние, за социалните системи, но не виждаме никакво желание от страна на управляващите това да се случи, да се подходи сериозно, отговорно към тежестта на момента. Ако в много кратки срокове този подход на управляващите не се промени, политическата цена ще я плащате вече вие много по-бързо отколкото очаквате. Защото има старо римско правило: „Хляб и зрелища”. На зрелища определено сте добри. Всеки ден захранвате медиите, обществото и все повече стряскате хората с вашите димки и показни акции, но все повече на преден план излиза въпроса за хляба. Искам да кажа и няколко думи за работата на Народното събрание. Няма кой да вините за това, че авторитетът на Народното събрание, който беше над 50% в началото на работата на този парламент, се срива толкова бързо. Защото Парламентарната група на ГЕРБ, останалите партии, които подкрепят правителството, задават тон, че Народното събрание само е изпълнител на чужда воля, която се генерира в Министерския съвет. Народното събрание не изпълнява ефективно своята функция по контрол върху изпълнителната власт и е безпрецедентно, че близо една трета от парламентарните въпроси, най-вече от опозицията естествено, просто се отклоняват без сериозни без сериозни аргументи. Това отдалечава парламента от принципите на демократизма. Тревожно е, че продължава практиката на лобистки законопроекти. Дори и в програмата за тази седмица мога да посоча поне два, ако не три законопроекта, които имат сериозни лобистки елементи, обслужващи частни интереси това е и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците и допълненията към Гражданския процесуален кодекс, които обслужват конкретни интереси. Затова искам да заявя, че Парламентарната група на Коалиция за България и в тази сесия ще бъде последователна и предсказуема. Ние ще предлагаме и ще търсим в диалог с други парламентарни групи работещите решения, които първо, да гарантират икономическата стабилност на държавата. Второ, да защитят социалните придобивки и правата на хората. Защото в условия на криза трябва да проличи, че има европейска социална държава, която помага на хората, изпаднали в беда, която търси начин да задвижи реалната икономика, да подкрепи бизнеса, а не да го смачка с рекет, заплахи и бездействие. Разбира се, ще отстояваме принципите на конституционализма и на демокрацията, които все повече са под сериозна заплаха от действията на правителството и на управляващото мнозинство. Много нагледен пример за това беше безсмисленият, позорен за парламента дебат по импийчмънт на президента, който завърши безславно. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Началото на всяка сесия е момент на разбор и на маркиране на пътя напред. За съжаление, от изказванията дотук аз не чух обективен разбор, не чух и маркиране на пътя напред. За мен лично това е обяснимо, защото изказалите се дотук – и отдясно, и отляво, са еднакво замесени в управлението преди и ще кажа силна дума, но тя е вярна – в грабежа на България. Точно затова те непрекъснато си подаваха топката. Аз не знам, уважаеми дами и господа народни представители, дали забелязахте, но когато господин Костов говореше, гледаше непрекъснато наляво. Защо, господин Костов? Търсехте опора, морална от БСП може би, както винаги сте го правели?! Господин Станишев върна жеста и каза, че се съгласява с господин Костов и с неговите аргументи. Виждаме една елегантна игра на подаване на топката с една-единствена цел нанасяне на удари под кръста. Защото това, което досега чухме тук, е нанасяне на удари под кръста, нищо друго. От така наречената опозиция – да, разбирам. Тя няма какво друго да прави освен да замерва с камъни. Но от тези, които казват, че подкрепят това правителство, че подкрепят този курс на реформа, който вършим днес, тези непозволени удари под кръста за мен и за всички българи разкриват едно-единствено нещо – Вашата подкрепа, господин Костов, не е истинска, тя не е от сърце. Вие търсите нещо друго. Кажете си го, признайте си го, ще Ви олекне и хората може би ще Ви разберат. Но по този начин, по който правите тези удари под кръста, не помагате на България. Защото ние днес говорим, че страната е в тежко състояние. Да, тя е в тежко състояние. Какво следва, когато има страна в тежко състояние? Да правим саботажи или да помагаме на тези, които са се заели да измъкнат колата от калта? Защото днешното правителство с премиера Борисов прави точно това. Аз няма да влизам в спорове. Знам, че веднага ще чуя реплики отляво и отдясно. Безспорен факт е, че през последните осем месеца правителството направи това, което трябваше да направи – започна да запушва пробойните, през които изтичаше народната пара. Затова ни прати народът тук. Народът избра ГЕРБ, за да сложи в ред държавата, тъй като това е партия нова, заявила се с амбиция да оправи държавата и да започне да преследва виновниците за досегашното положение. Народът посочи и партия „Атака” като не управлявала, не участвала в грабежа досега, да подкрепя тази политика и да търсим отговорност от виновниците. Не, ние няма да се поддадем на този рефрен. Стига вече сте се оправдавали с предишното управление. Точно там е ключът, защото тук се говореше за стихийно възникнал дефицит от господин Местан. Няма стихийно възникнал дефицит, дефицит, има натрупан дефицит, защото Вие сте крали. Господин Станишев говори за хляб и зрелища. Вие просто изядохте хляба, господин Станишев, затова сега гледате повече зрелища. Липса на ясна насока е имало, каза господин Станишев. Не, напротив, точно ясната насока, която следва това правителство, Ви плаши. Точно затова Вие гледате да сложите прът в колелетата, защото Ви плаши, че това правителство и нашата подкрепа, която има и която продължава да бъде ясна, категорична и коректна, защото това е подкрепа за България, това не е подкрепа за една или друга партия, това Ви плаши. Защото тази програма на правителството, този път, по който се развиват нещата, разобличават все повече далавери и отляво, и отдясно. За мен това е и обяснението на нелогичното поведение на подкрепящата партия или коалиция в лицето на сините – страхът, че разравянето на далаверите ще стигне и до тях. Възможно е. Но Вие трябва тогава сам да посочите, господин Костов, къде бъркахте във Вашето управление, а не сега да менторствате тук, от тази трибуна, все едно сте чист, но новороден. Не сте новороден! Вие имахте четири години управление, в което беше извършена една криминална приватизация на огромна част от активите на България. Това нещо продължи и при Кобургготски, това продължи и при Станишев. Днес започва да се слага ред в държавата. Ние, като патриотична политическа сила, която сме заявили, обещали и гарантирали на нашите избиратели, че ще си отвоюваме България от мафията, помагаме това да се прави. Защото днес става точно това – днес си връщаме България от мафията. Запушват се пробойните, през които изтичат парите, разобличават се виновниците за това положение и се търсят санкции. Кога сме виждали такова поведение на управляващи, което търси виновните не само в редиците на тези, които са управлявали досега, но и в своите собствени редици, когато някой сгази лука? Нима това не е реформа, господин Костов? Нима това не е движение напред? Нима всички усилия, които днес кабинета полага, не са ясни и видими? Защо си кривите душата? Нима Вие се съмнявате във волята на премиера, че той наистина иска да дръпнат нещата напред, че този залог, който е сложил, е огромен? Защото това е страната ни, това не е някаква друга територия. Това е нашата страна и ние трябва да сме или много заблудени, или много злонамерени, за да казваме, че днес реформите не вървят, нямало воля за реформи, били зациклили. Това, което става днес, е, че кабинетът установява огромни кражби. Огромни кражби, опоскана държава, така както ние заварихме нашия партиен клуб в Бургас – опоскан, балатумът даже изчегъртан и седалките от тоалетните изтръгнати. Ето така беше заварена и България от това правителство. Вие искате за осем месеца да блесне и да светне държавата като нова. Как ще стане това? Оставете тези, които са започнали да градят. Това е, както се гради една къща. Оставете тези, които са започнали да градят тая къща, да работят спокойно. Вие сте се събрали около тях и ги замервате с камъни тук и искате те да работят. Не става така! Седнете малко, млъкнете и следващата сесия поне не пречете на работата, ако не помагате. Това е моят искрен колегиален съвет към Вас. Защото така или иначе работата ще върви. В следващата сесия и в по-следващата, и в следващия период до 2017 г. аз предлагам да работим по този начин – колективно, коректно, точно, делово, стегнато и тогава ще видите, че успехът е неизбежен. Защото когато работиш за България искрено и от сърце, няма начин това да не постигне успехи.

Министър Дянков – вицепремиер и министър на финансите. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Искам да Ви поздравя със започването на новата сесия и да Ви пожелая: Успех! Този успех е нужен на всички нас – както на правителството, така и на целия български народ. Има много работа. Много работа свършихте в предишните си сесии – работейки с нас, работейки с обществото. Остава ни още много работа. Защо ни остава още много работа? Защото много от реформите, които ние сме започнали, са закъснели с двадесет години. Както каза и господин Сидеров не само правителството на тройната коалиция и по-предишното, и по-по-предишното, и по-по-по-предишното правителство не са правили реформите, които са необходими на България, за да стане една добра европейска държава. Не са правили реформата в енергетиката. Всички знаем защо, за да могат техните обръчи, кръгове, квадрати и така нататък да печелят от това. Не са правили реформата в здравеопазването. Всички знаете защо. Не са правили реформата в инфраструктурата и в европейските фондове, не са правили реформата в образованието, въобще не са правили реформа. За осем месеца нещата, които ние сме започнали всъщност чистят тинята, която с двадесет години се е наслагала. Не може за осем месеца това да стане. Ние с ваша помощ сме постигнали вече големи успехи и те оттук нататък ще стават все по-големи. Затова Ви пожелавам успех на тази сесия, защото вашата помощ и вашата работа е най-важна в Република България, за да можем ние заедно да чистим тази тиня, която се е наслагвала в продължение на двадесет години. Каква е основната задача – и вашата, и нашата на правителството, и каква е основната ни визия? Защо спечелихме изборите? Защото както вече се каза изборите миналата година бяха един явен сигнал, че на българския народ, на обществото му е писнало от хора, които само обещават и след това нищо не вършат за народа, а работят само за себе си. Дори в момента една част бързо излезе някъде да работи, макар че това е началото на тази сесия. Има много какво да се направи. Народът ясно каза: „Искаме нови партии да влязат в парламента.” – това е мнозинството. „Искаме тези партии да свършат нещата, които не са вършени тези двадесет Какво трябва да се направи? Към какво и Вие, и ние заедно се стремим? България трябва да стане държавата в Европа – в цяла Европа, не само в Източна Европа, с най-добрата бизнес среда, с най-добрия бизнес климат. Като стане това всички ще станат по-богати и ще има и повече пари в хазната, и ще има повече пари за всички – социални услуги, инфраструктурни услуги, здравеопазване и така нататък. Това досега не се е случило в предишните двадесет години. На предишните правителства не им е била това визията. Това е нашата визия и на правителството, и на партиите, които ни подкрепят и ние по това работим вече осем месеца и ще продължим да работим по тази програма. Какво означава това България да има най-добрата бизнес среда в Европа? Това означава ниски данъци. Затова ние не вдигаме никакви данъци, дори намалихме социалните осигуровки, при положение, че сме в най-дълбоката част на кризата. Това означава по-лесна регулация за бизнеса, но там, където се налага и където предишните не са регулирали, за да могат техните обръчи и фирми да работят, да наложим сериозна регулация. В системата на хазарта знаете, че това вече стана. Работим и в застрахователната сфера, където знаете, че от години не са се правили типа надзор, който е бил необходим за да може България да има стабилна застрахователна система. Работим и по системата за много по-силна Сметна палата, много по-силен вътрешен одит в държавната администрация, много по-силен цялостен одит на всичко и цялостен финансов инспекторат, контрол върху всичко, което държавата прави, защото както вече се каза, досега държавата не е работила за хората, тя е работила за себе си или за една група хора, които са я управлявали в миналите правителства. държавата правителството трябва да работи за хората. За да стане това трябва да има контрол, трябва да има одит, средствата трябва да влизат там и всичко, което държавата прави трябва да се одитира. Затова и нашата работа на правителството в в следващите няколко месеца и досега, се надяваме и с ваша помощ, ние ще успеем на ново да затегнем и надзора – например извънбанковия затвор на застрахователни дружества, на пенсионни дружества, и така нататък, и да засилим функцията на Сметната палата, на вътрешните одити на различните министерства и администрации, да се знае от целия народ какво се прави. Да няма скрито покрито. Това е едната част. Друга част, с която всички ние сме съгласни, и народът чака от мнозинството и от това правителство, е да се спрат всички течове, защото течовете са всъщност това, което е довело България до това окаяно състояние. Предишните правителства много добре знаят къде са течовете, защото те са ги създали. Нашата задача и вече месеци виждате, че ние търсим, търсим, намираме, справяме се, пак търсим и пак намираме, пак се справяме, за да можем да покрием всичките тези течове. И отляво чувам, а вече и отдясно ни упрекнаха, защо не сме изплатили веднага всичките дължими пари на разбира се, техните обръчи и кръгове, като сме влезли на власт. Отговорът е следният. Министерството на финансите в мое лице беше изплатило всичко, което се казваше тогава – тук изключвам двата милиарда анекси, които току що излязоха, тогава България за миналата година щеше да влезе на дефицит от 8,5%. 8,5%. Всеки икономист, и не само икономист, всеки здравомислещ човек може да Ви каже, ако една държава в състояние на валутен борд и има дефицит от 8,5% какво става с тази държава. Точно затова още от началото на нашата работа ние проведохме и провеждаме консервативна фискална политика, за да можем да избегнем и избягваме това, което се случи в нашите съседки, което се случи в Гърция, което се случи в Румъния, което се случи в Унгария, което се случи в Литва, Латвия и така и сме го избегнали. Виждате, че за нас не говорят като Румъния, за нас не говорят като Гърция. Единствената причина, поради която това е така и това всъщност е най-големият финансов успех на нашето правителство и на мнозинството в парламента, защото ние успяхме да стегнем тези обръчи, които с години са се разхлабвали, разхлабвали, разхлабвали. Оставям Ви тази цифра. Ако правителството беше водило същата политика като предишното правителство, за 2009 г., България щеше да достигне дефицит от 8,5% от брутния вътрешен продукт. Представете си това какво щеше да означава за финансовата стабилност на държавата, а от там въобще за сигурността и стабилността на България като държава. Ние това не го позволихме. Справихме се със ситуацията в условия на непрекъснато излизащи информации и данни – как на друго място има пробив, как на друго място уважаемите колеги тук са ни оставили дупка и така нататък. Ще продължаваме да се справяме, защото това е единственият начин България не само да излезе от тази криза, а да стане една средно богата европейска държава и с ваша помощ тя ще стане такава държава, защото правителството знае точно какви са стъпките, които са необходими, за да стигнем това. това. Искам с едно сравнение да разкажа, като част от правителството, как се чувствам аз и как си обяснявам процесите, които в момента текат. Миналата година по време на изборите хората явно показаха, че има нужда от промяна. Промяната беше рязка – нови партии влязоха за първи път във властта. Това беше един порой, образно казано. След пороя какво идва? Голяма вода и има тиня. Всички наши надежди бяха, че тинята за няколко месеца ще се изчисти и ще стигнем до чистата вода. Оказа се, обаче че тинята толкова се е наслагвала, с толкова години се е наслагвала, че ние сме все още в този период на мътна вода, когато постоянно излизат допълнителни доказателства как безобразно предишните правителства, не само предишното правителство на тройната коалиция, макар че те са шампиони, но предишни правителства са правили, правили, правили неща, които не са били в интерес на народа и на обществото. Ние все още, за съжаление, сме в периода на тази тъмна вода, но ние вървим по нашия път с ваша помощ, Вие вървите по вашия път, за да стигнем до чистата вода. Чистата вода всички ние я искаме и ще достигнем до нея. Просто ни трябва още време, за да можем наслагването с години да го изчистим. Искам да завърша с още една тема – в тази сесия, в която искрено Ви пожелавам успех, освен разбира се, кризисните мерки. Веднага след моето изказване тук влизам в Министерския съвет и всички тези 60 кризисни мерки, за които правителството вече като пакет гласува, сега законодателната част от тези мерки, която е необходима да дойде при вас, ще бъде гласувана на днешното заседание на Министерския съвет и в следващите няколко дни ще дойде при Вас. Аз приветствам дебатите, които ще имаме с вас по тези мерки. Те са важни. Молбата ми е, както съкращаване на разходите, така и намирането на допълнителни приходи, за да извадим заедно с вас България от окаяното състояние, в което ни беше оставило правителството на тройната коалиция. Имаше порои, победихме там, успяхме, сега обаче още сме в тази тъмна вода и за да можем от тази тъмна вода да излезем по-бързо ни трябва и вашата помощ за приемането на всички тези кризисни мерки. Другата тема, по която по която правителството работи от самото начало и с която вече сме готови и в проектозакон, и с проектопостановление да дойдем при вас в рамките на тази сесия – това е реформата на държавната администрация. Знаете, че държавната администрация особено в последните две правителства е била по квотен принцип, заради това тя е много раздута, много излишни бройки, много излишни процеси, много излишни процедури, много неща, които не трябват на народа, а просто е трябвала на предишните управляващи, за да сложат там техните политически кадри. Ние искаме сега да имаме една стегната, по-малка, по-добре платена държавна администрация, която знае какво прави и го прави в името на народа. Така, че втората група мерки и проектозакони, които ние ще представим на вашето внимание ще бъде в реформата на държавната администрация. Третата група, аз вече споменах, това ще бъде засилване на финансовия одит, финансовия надзор, финансовия контрол във всички сфери на работа не само на държавата, а и засилване на финансовия одит и финансовия контрол върху работата на някои сектори, например, като енергетиката, в които и държавни предприятия работят и някои частни предприятия. Този одит и този контрол ни е необходим, за да знаем и ние,

колеги, Проект за „РЕШЕНИЕ относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец. От името на вносителите – господин Мартин Димитров. Госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми дами и господа! Ще започна с молба вицепремиерът Дянков да остане по време на разискването на тази гледна точка, защото ще търсим чистата вода заедно, господин Дянков. Проект за „РЕШЕНИЕ относно замяната на част от българския външен дълг и последствията от нея за българския данъкоплатец. Като отчита подновените дебати в обществото за отражението на извършената през 2002 г. замяна на част от българския външен дълг и като отбелязва отсъствието на официална оценка за евентуалните ползи или вреди от тази замяна към днешна дата на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Народното събрание РЕШИ: Препоръчва на министъра на финансите на Република България да възложи на Агенцията за икономически анализи и прогнози като привлече и външни за Министерството на финансите експерти утвърдени специалисти в съответната област: 1. Да изяснят отчетени ли са всички политически, икономически и финансови фактори при подготовката и осъществяването на замяната на част от българския външен дълг през 2002 г. и 2003 г. Да установят дали Министерството на финансите е извършило операциите по замяна в интерес на българския данъкоплатец. 3. Да извършат оценка на ефектите върху бюджетите на Република България от извършената замяна.” Това проекторешение колеги, е внесено на 16 октомври 2009 г. Вече пет месеца отлежава в архивите на Народното събрание. Има подписи на депутати от Синята коалиция, депутат от ГЕРБ и депутат от БСП. Формално има консенсус. За мен ще бъде много интересно обаче как ще протече гласуването, защото винаги се намират основания, дребни причини, тези основни въпроси да не бъдат разгледани и да не бъде извадена истината докрай. Защото наскоро един президент каза, че искал да се покажат икономическите досиета, да се видят икономическите досиета в държавата. Хайде да ги видим! Знаете ли, понеже досега се говореше много за чиста и мръсна вода, мога да Ви кажа следното нещо – нямам никакви притеснения и искам да бъдат отворени всички досиета в тази държава – било то икономически, било то на Държавна сигурност, било то други, защото иначе няма да продължим напред, иначе пътят напред не е възможен. Искам да напомня, че Пламен Орешарски в началото на своя мандат като министър каза, че към 2005 г. загубите за държавата от извършената частична замяна на външния дълг са около 1 млрд. лв. Хайде сега да видим пет години по-късно към 2010 г. какви са загубите за българската държава? Защото от цялата тази работа, колеги, ще бъдат извадени много ценни поуки. Дали един министър на финансите в бъдеще трябва да прави подобни операции, които са характерни за една фирма, за една корпорация, но не и за една държава. Такава оценка дадох и тогава като икономист, когато тези сделки бяха правени 2002 г. и 2003 г. Надявам се днес Народното събрание категорично и с голямо единодушие да гласува този проект на решение. След това се надявам министърът на финансите, който убедено каза, че иска да потърси чистата вода, аз напомням и на него и на всички вас, че всеки като е встъпвал в длъжност е дал клетва и за тази клетва носи персонална отговорност. Затова трябва всеки от вас много да внимава какво говори и какви претенции има, защото рано или късно всичко излиза наяве, колеги. Рано или късно всичко излиза наяве! Затова, сега, днес, се надявам след тези прекрасни изказвания, които чухме, и от министър Дянков, и от господин Волен Сидеров, и от други колеги, емоционални и прекрасни изказвания, Народното събрание да вземе категоричното решение сделките с външния дълг да бъдат оценени от експерти. Препоръчваме на министъра на финансите да бъдат поканени независими експерти, с авторитет и позиция, които не могат да бъдат подведени по никакъв начин. Тази оценка да бъде дадена категорично, защото давам Ви следния пример: вероятно от тези сделки ще бъде загубено толкова и загубата е толкова голяма, колкото търсените резултати от 60 те антикризисни мерки на правителството

БСП е сложил своя подпис – Бойко Великов, човек, който водеше Комисията за борба с корупцията. Сега обаче този въпрос трябва да бъде решен по категоричен начин. Защото съм забелязал, колеги, че сме много силни на думите, на изказванията и на речите. От тази трибуна какви ли не силни речи съм чувал. Когато обаче трябва да се натисне бутонът, или хората ги няма в залата – както виждате в момента БСП и ДПС, или винаги се намира някакво оправдание, за да не бъде натиснат правилният бутон. Винаги има някакво оправдание.

господин председател, уважаеми народни представители! Бих искал да кажа, че аз приветствам идеята за повече прозрачност в работата на държавата от гледна точка как финансите на държавата са се управлявали и в това правителство, а и в предишни правителства. От тази гледна точка конкретното предложение на господин Димитров е една от стъпките, една много важна стъпка, за което се надявам, че и Вие ще сте съгласни с мен. Но има, разбира се, и много други неща, върху които можем да помислим във времето - как са се правили, къде са отивали финансите на държавата, и по същия начин, както току-що беше предложено, може би там е редно да помислите, може би заедно да помислим, какъв анализ, какъв одит, какъв контрол може да се направи. Това се свързва с темата, по която аз и преди малко говорих, че на България й трябва много повече прозрачност във финансовата част и това ще стане с по-силна Сметна палата, по-силен вътрешен одит в различните държавни администрации, по-силна Агенция за държавен финансов инспекторат. Но както казах, освен този определен период, който се надявам, че и Вие ще сте съгласни – повече прозрачност е необходима, излиза, че и някои други има и ако заедно помислим, може би можем да направим и списък. Един такъв въпрос, който е интересен: Защо през м. декември 2008 г. над 4 милиарда от така наречения излишък за един месец са били изхарчени от правителството на тройната коалиция? За един месец – 4 милиарда?! Чухте, може би, господин Станишев вчера, който говореше, че видите ли, от началото на тази година това правителство при положение, че сме в най-тежката част на кризата,

ако това е въпросът, дайте да зададем по-важният въпрос: за м. декември 2008 г., 6 месеца преди последните избори, 4,1 млрд. лв. за един месец са изхарчени! Къде са изхарчени? Може би това ще е интересно не само на нас, за да знаем как се използват парите на държавата, а определено ще е от голяма важност за всички наши избиратели и въобще за българското общество. Накратко, аз приветствам тази идея, но апелирам също да се мисли не само в определени епизоди, а да се създаде такава система, така че всички извънредни, по-скоро харчения на което и да било правителство, в това число като финансов министър се ангажирам същата система, ако се разработи, да важи и за сегашната ни работа, да влезе в действие. Искам последно да кажа, че пет от 60-те кризисни мерки, които правителството прие заедно със синдикатите и работодателите, както казах, където законодателната част на днешното заседание на Министерския съвет се е приела, пет от тези мерки целят точно такава по-голяма прозрачност, в смисъл самото Министерството на финансите да дава едномесечни или тримесечни отчети за състоянието на връщането на ДДС, за състоянието на външния ни дълг, за състоянието на приходната част като цяло, за състоянието на разходите, по-голяма прозрачност в работата на Агенцията за държавен финансов инспекторат. Така, че и ние сме мислили по тази тема и сме дали мерки, които вече са приети от нашите партньори – синдикалисти и работодатели, за да може България и българското общество и Вие като вземате решение като парламентаристи да имате много повече информация какво се прави от сегашното правителство и какво се е правило от предишни правителства. Благодаря.

В края на 2005 г. Парламентарната група на „Атака” в предишното Народното събрание внесе сигнал до главния прокурор точно по този въпрос. Резултатът беше нулев! Бойко Великов е в залата, може да излезе и да каже от трибуната колко папки е внесъл от името на Комисията за борба с корупцията в Главна прокуратура и какъв е бил резултатът от внасянето на тези папки.

на приватизационните сделки!”. Точно ревизия на всички тези страхотни измами, които докараха България до това положение, трябва да се направи. Иначе нищо няма да излезе от всички останали мерки. мерки. Никакви дупки не могат да се запушат, ако не се намерят дупките. А дупките са там, господин министър! Точно там са! И тези знакови дела, за които сме говорили с колегата Павел Шопов тук, от тази трибуна, и „Горна Арда”, и БГА „Балкан”, особено БТК, Българския морски флот, „Бояна-филм” – те са някъде към 3500, от които България загуби своята икономическа мощ. Построена при комунизма или при социализма - няма значение, една трета от българската промишленост имаше готови пазари и висока технология със западна техника да изнася. Това беше унищожено от РМД-тата, които не си изпълняваха след приватизационните договори, които и досега не ги изпълняват, а Агенцията за приватизационен и след приватизационен контрол беше просто една имитация, едно присъствие, едно синекурно място за работа. Казвали сме това и друг път! Тук с внасянето на това проекторешение се слага пръст в раната – правим ли го това, или не го правим? Ако господин Борисов няма политическата воля да го направи, той ще пропадне, а заедно с него и цялата партия. Ако Вие и господин Борисов имате тази политическа воля, просто хванете метлата и изметете Авгиевите обори! Ние сме зад Вас, защото, разбира се, това е програмата на „Атака”. На нашия символ е написано: „Да си върнем България!”. Тук, от тази трибуна, господин Борисов каза: „Трябва да оправим държавата!”, което е едно и също, затова получавате нашата подкрепа и ще я получавате, докато го правите. Като спрете, няма да я получавате. Това искам да Ви кажа от името на Парламентарната група на „Атака”. Ние ще внасяме подобни проекторешения, готвим ги и ще ги внасяме и по-нататък. Ние ще стоим винаги зад такива решения, безусловно ще ги гласуваме и с двете ръце. Пожелавам ви успех! Благодаря Ви за вниманието.

Исках да се опитам да дам отговор на някои от въпросите, които господин вицепремиерът се опитва да задава. Господин Дянков, сигурен съм, че Вие знаете отговорите на тези въпроси. Не ми е ясно обаче защо продължавате да спекулирате и да разнасяте абсолютни небивалици от такава отговорна трибуна, каквато е трибуната на Народното събрание?!

и с убежденията си, защото икономиката е преди всичко наука на числата. Казвате „4 милиарда”. Господин Дянков, не може вашите експерти в Министерството на финансите да не са Ви казали, че към м. октомври 2008 г. от капиталовата програма, от капиталовите разходи на държавата са били изразходвани 2 млрд. 130 млн.

От тях половината отидоха за социални разходи, другата половина отново бяха капиталови разходи. (Шум и реплики.) Останалите около 700 млн. лв. са обикновените разходи, които се извършват през всеки един месец на годината,

Второ, Вие говорихте за прозрачност. Господин Дянков, нямаме министър на финансите, който така дълбоко да е крил информация. И сега, въпреки нашите искания, тук е и госпожа Стоянова, още от м. август миналата година няма информация какво се случва с бюджета на държавата. В началото на този месец ни дадохте данните за м. януари и февруари. Искам да Ви припомня, че по искане на опозицията в миналото Народно събрание всеки месец – на 17-о число, в Комисията по бюджет и финанси бяха достъпни данните за изпълнението на бюджета на държавата за предишния месец. Ето го господин Мартин Димитров, нека Ви каже така ли е или не е така! А Вие продължавате да криете данните за бюджета; продължавате да криете невърнатото ДДС към бизнеса; продължавате да криете неразплатените разходи към бизнеса и неизпълнените договори към бизнеса.

И накрая, няколко думи за външния дълг. Ние ще подкрепим това Ваше предложение, господин Димитров. Ще го подкрепим, защото една от малкото парламентарни групи, която от самото начало е била против тази сделка, е Парламентарната група на Коалиция за България. Ако някой отвори архивите от 2001 г., ще види кой е водил дебата срещу тези сделки с външния дълг тук, в този парламент. нямам спомен Вие да сте водил този дебат. Тогава Вие в Института по пазарна икономика по-скоро припявахте на Милен Велчев и на всички останали. Благодаря Ви за вниманието. Реплика – господин Агов.

Вярно е, господин Мартин Димитров не беше народен представител, когато се обсъждаше сделката за външния дълг. Вярно е също така, че вашата парламентарна група беше силен критик на тази сделка. Но, ако имаше особено силен критик,

основният експерт – критик на този дълг, се казваше Пламен Орешарски. По-късно той стана във вашето правителство – в правителството на тройната коалиция, министър на финансите и заради добруването на тройната коалиция, заради мира в нея

който според самия Пламен Орешарски е довел до лихвените разходи от 550 млн. лв. и до загуби от трансфера на курса или прекотирането на българския дълг от 260 млн. лв.

Аз не знам дали въобще има смисъл да се говори по тази тема. Ако започнем сега да се мерим кой бил опозиционер, пък кой бил още по-опозиционер, не знам точно начина, по който ще го измерим. Господин Агов, и тогава, и сега е ясно, че тази сделка беше неизгодна за България и по това нещо според мен няма никакво съмнение. Въпросът е, аз ще продължа да работя по него, имало ли е и други подобни сделки.

Нормално и необходимо е да се правят анализи на такива глобални, с национално значение сделки, каквато е обсъжданата в момента сделка. Особено сделки от този тип, защото подобен род сделки се основават на чисто вероятностни процеси, които изискват прогнозиране на явления и то за много дълъг период от време. Тази сделка се отнася за периода до 2013 г., когато е основният падеж на плащанията. като резултат от подобни дискусии трябва да се правят изводи дали в бъдеще трябва да се правят подобни сделки, дали трябва да се използва една или друга методология за прогнозиране на тези процеси, за вземане на решения по отношение на дълга и т.н. тук обаче няма място за общи приказки. Както каза господин Овчаров, икономиката е математика. Аз ще използвам само числа, като оставям на вас – вие да прецените резултатите от такава сделка, без да подценявам вашите способности за такова нещо. Вие знаете, че държавният дълг е един от фискалните критерии на Маастрихт, тоест общото изискване е за не повече от 60% от брутния вътрешен продукт за всяка държава. В момента почти всички европейски държави са потънали в дългове, почти всички европейски държави! Много от тях са над този критерий от 60 Държавният дълг в края на 2001 г. е 19 млрд. лв., което представлява 67% от брутния вътрешен продукт. В края на м. февруари 2010 г. (това са последните официални данни, които са публикувани от министерството) какво е положението? Общ държавен дълг – 4,8 млрд. евро, 14% от брутния вътрешен продукт. Външен държавен дълг, само външен държавен дълг – 3,4 млрд. евро, 9,7% от брутния вътрешен продукт. Обърнете внимание, само глобалните облигации в евро с падеж 2013 г. – това, за което сега става дума, са 818 млн. евро. от външния дълг! Тоест по-малко от една четвърт. Понеже стана дума за връзката между този дълг и плащанията през последните дни, ще ви посоча и някои данни в това отношение. Плащания по външния дълг: м. януари 2010 г. – 187 млн. лв.; м. февруари 2010 г. – 11 млн. лв. Уважаеми колеги, аз смятам, че и в самото решение, което се предлага, има повтаряне на предлаганите текстове – няма логика на предлаганите текстове. Ако ние приемем само първата точка, това автоматично означава, че втора и трета са изпълнени. Не искам да ви чета точките – те са пред вас. Следователно аз смятам, че тази дискусия няма да бъде толкова полезна както за Министерството на финансите, така и за правителството като цяло, защото тази дискусия е преди всичко дискусия на експерти и министърът по всяко време може да направи един експертен съвет, който да направи оценка за това, което се е случило тогава, какъв е ефектът на тази сделка върху бъдещите финанси на страната и върху бюджетите, разбира се. се. Аз подозирам, че в този текст има отново опит за търсене на оправдание далеч в миналото за процеси, които в момента се случват. Ако продължавате така, уважаеми колеги, наистина ще стигнете до седми век. Благодаря. Реплики към господин Имамов? Няма. Желание за изказване? Господин Иван Костов.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз призовавам Парламентарната група на Движението за права и свободи да подкрепи този проект за решение, защото има важен смисъл в тяхната подкрепа. Да се крият зад общи приказки, при положение, че тук става въпрос именно с помощта на експерти и то от експертната Агенция за икономически прогнози и и анализи, да се проведе изследването, е достатъчно убедително и достатъчно сериозно като основание. Това е много важен мотив. В този смисъл да се отказва на експертите или на експертна част от администрацията на Министерството на финансите да проучи определени практики, които са били в миналото, е е много лоша политическа позиция. Тя не би оправдала Движението за права и свободи, ако то не подкрепи това проекторешение, защото Движението за права и свободи носи политическа отговорност за тази осъществена замяна. То беше тук, част от управляващото мнозинство, то участва в защитата на тази сделка, то я прокара пред обществеността. В тази връзка обаче искам да се обърна и да припомня няколко неща от 2001 г. Когато се спореше за тази сделка, защото все пак се спореше за тази сделка, президентът на страната господин Георги Първанов

Тези икономисти в ролята си на съветници на президента изслушаха доклад на Милен Велчев за сделката, преди тя да бъде осъществена. И независимо от аргументите, които аз изложих в лично писмо до Симеон Сакскобургготски с настояване да спре тази сделка (ако се отвори това писмо, Вие ще видите, че абсолютно всичко, което съм казал вътре в това писмо, сега е факт, за съжаление и се е изпълнило), тези икономисти и самият президент в заключение на своето усилие да дадат експертиза по сделката застанаха зад нея. Така че когато говорим за това кой къде е бил през 2001 г.-2002 г., когато се готвеше и се осъществяваше тази сделка, не трябва да забравяме този съществен принос на Президента на страната, господин Георги Първанов и на всички тези икономисти, които участваха в в обосноваването и в даването на една фалшива експертиза – необоснована, ненаучна, безсмислена, основаваща се на абсолютно надценени вероятности, на недооценка на факторите, изобщо непроучване на факторите. Една сделка, която още тогава се виждаше, че се прави в изгода на държателите на български дълг. Аз съм категорично за това да не отпада никакъв текст от проекторешението, защото вижте какво е казано в т. 2 – „Това е важен ориентир за експертите, които ще трябва да оценяват последиците от сделката”. Казано е: „Да установят дали Министерството на финансите е извършило операциите по замяна в интерес на българския данъкоплатец, или е осъществило тази замяна на български дълг в интерес на държателите на български дълг, на банките кредиторки”. Това е много важно, експертите вече могат да го кажат с абсолютна убедителност. Според мен не е правилно в момента да не търсим дългосрочните последици от замяната. Минали са 8 години. Вярно е, че през 2013 г. ще се изплаща – ще се изплаща наведнъж. Нали знаете, господин Имамов? Наведнъж цялата сума, на два пъти! Огромни суми ще трябва да плати правителството - може би ще се падне по време на мандата и ще легне върху плещите на Симеон Дянков. Той ще трябва да намери просто в един ден милиарди, за да плаща. Знаете го това, нали така? Затова не може да се говори, че дългосрочните последици от сделката не са интересни и в момента не трябва да се разглеждат, защото те са част от средносрочната перспектива на финансовия план на страната и на управлението на ГЕРБ. Те няма как да не проявят интерес към това, защото трябва да знаят откъде произтичат тези загуби, защото загубите в годините са нараснали от този дълг. Тук ще коригирам Мартин Димитров – не 1 млрд. 600 млн. лв., които търси господин Симеон Дянков. Милиард и шестстотин евро вероятно е моята прогноза за тези загуби през тези 8 години. Тоест двойно повече. Благодаря Ви. Реплики към господин Костов? Господин Имамов – първа реплика. Уважаеми господин Костов, Вие направихте оценка на сделката, без да имаме пред нас окончателното решение, окончателната оценка на експертите, господин Костов. Липсата на едно такова решение в никакъв случай не е възпрепятстване на действие в тази посока. Кой му пречи на министъра на финансите утре да разпореди проверка в тази посока – да събере каквито си иска експерти, от които си иска държави, от които си иска партии и да направи една такава оценка? Какво му пречи това? Убеден съм, че една такава дискусия, която да разгледа други процеси в миналото, например приватизацията, би била много по-полезна за българската икономика. Аз предлагам, господин председател, втора и трета точка да отпаднат – да остане само първа точка, защото, повтарям, ако първа точка е вярна, следователно са верни втора и трета – втора и трета са безсмислени. Благодаря Благодаря. За реплика – господин Костов, ще се възползвате

разбира се, че нищо не пречи. И аз заради това питам: какво попречи на Пламен Орешарски да осъществи това начинание? Какво му попречи, след като беше ясно неговото отношение? Какво му попречи? (Реплики.) Какво му попречи, защо не го осъществи? Как мислите? Трябва да си дадете отговор на този въпрос, защото той е много сериозен. Затова нека да свалим тази политическа отговорност от господин Симеон Дянков. Нека да я поеме Народното събрание, нека да я поеме единодушно. Нека му кажем: „Ние Ви възлагаме. Не, ама искате – ама не искате, ама никой не ви пречи, ама направете го! Ние Ви възлагаме, препоръчваме Ви – направете това и това, господин Симеон Дянков, защото то е необходимо за държавата. Така го преценява Народното събрание, а не го преценява само един човек!”. Сваляме от неговите плещи тази отговорност. Второ, аз се удивлявам как човек с университетски профил може да не прави разлика между две неща, вижте колко са различни двете неща. Едното е: отчетени ли са всички политически, икономически и финансови фактори при подготовката и осъществяването на замяната? Чувате ли – фактори при подготовката и осъществяването? А я четете сега оттатък, следващите точки: до какво е довела замяната, в интерес ли е била на българските граждани? Тоест, след сделката, след сделката се питаме, не преди факторите, а след! Експертите ще трябва да кажат не само преди сделката дали са отчетени всички фактори, а дали след сделката това, което са очаквали тези, които са я извършили, е довела до тези резултати и те били ли са в интерес на българските граждани или не. Как може един учен да не може да прави разлика от преди и след? А след това – след като вземем след 2010 г. осем години, като са се натрупали загуби, това не е свързано пък въобще с факторите около осъществяването на сделката, и трябва да е ясно това нещо, трябва да се каже. И накрая за последно, дуплика на това аз си позволявам да дам моята преценка на експерт за това до какви загуби е довела в тези 8-9 години тази сделка. Това е моята преценка. Всеки експерт, който има самочувствие, може да заяви такава, защото тук става въпрос все пак и за оценка на качествата на хората дали могат да дават вярна експертиза или не могат да дават вярна експертиза за това, което се е направило и за това, което се е случило. Аз имам самочувствието на човек, който може приблизително да оцени такава такава загуба върху страната и мисля, че и Вие би трябвало – с нараснало самочувствие, и вие да започнете да правите, всички тук в тази зала, които имат куража, да правят тези оценки, защото те ориентират колегите народни представители за бъдещето на страната. Както и, например, дадохме оценка за това какъв ще бъде обемът на несъбраните приходи на бюджета през тази година. Благодаря. Уважаеми народни представители, часът е 11,00. Обявявам 30-минутна почивка, като искам да обявя, че господин Станишев се е записал за изказване, и господин Цонев. Тридесетминутна почивка.